Det første punkt på dagsordenen er: 1) 3. behandling af lovforslag nr. L 207: Forslag til lov om ændring af lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler, SU-loven og lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Førtidig udbetaling af feriemidler og udvidelse Fjerde næstformand (Trine Torp): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.

Det sidste punkt på dagsordenen er: 2) 3. behandling af lovforslag nr. L 208: Forslag til lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser. Af beskæftigelsesministeren (Peter Hummelgaard). (Fremsættelse Fjerde næstformand (Trine Torp): Der stemmes om lovforslagets endelige vedtagelse. De medlemmer, der stemmer for, bedes rejse sig.

De medlemmer, der stemmer imod, bedes rejse sig. Tak. De medlemmer, der stemmer hverken for eller imod, bedes rejse sig. Tak.